og mjög mikilvægur hlekkur í gangvirki lýðræðisins á Íslandi. Lýðræði krefst þess að við getum átt gott samtal samtal hér á vettvangi Alþingis og að við getum líka veitt hvert öðru aðhald, að þingið veiti framkvæmdarvaldinu nauðsynlegt aðhald. Þess vegna er mjög mikilvægt samtal hér á Alþingi geti farið fram með eðlilegum hætti. Nú er það svo að Alþingi, eins og allar aðrar stofnanir, fyrirtæki og heimili í landinu, hefur ekki farið varhluta af þeirri veiru sem ógnar samfélagi okkar

Ég bendi á þetta hér og nú vegna þess að lýðræðið getur verið býsna brothætt. Um það sjáum við mörg dæmi víða um heim og fylgjumst með því, sum með öndina í hálsinum, þessa stundina. Það sem ég vil draga fram er að við þurfum að halda okkar striki. Við þurfum að gæta þess að við getum haldið þinginu starfandi, lýðræðinu virku og við verðum að búa okkur undir það að við þurfum að takast á við þessi vandamál til lengri tíma. Við þurfum að vera alveg skýr á því öll saman að við ætlum að sjá til þess að þingið starfi og lýðræðið (Forseti hringir.) sé virkt hér á þessum vettvangi.

Árið 2020 hefur svo sannarlega sýnt okkur að kerfið svokallaða getur brugðist snögglega við óvæntum aðstæðum. Okkur sem hér störfum hættir samt til að einblína á það sem á eftir að gera og gleymum öll því sem vel er gert nú þegar. Það getur verið hollt að rifja upp. Hér langar mig að beina sjónum að félagslegum aðgerðum sem farið hefur verið í í kjölfar Covid undir öflugri forystu hæstv. félags- og barnamálaráðherra en með virkri aðkomu Alþingis þar sem þingmenn hafa lagt sig fram við útfærslu mála. Stjórnvöld hafa nú þegar notað rúmlega 22 milljarða í úrræði til að viðhalda ráðningarsambandi og tryggja afkomu fólks. Þar vegur hlutabótaleiðin þyngst

Laun hafa verið greidd í sóttkví og tímabundin sumarstörf fyrir námsmenn orðið til hjá ríki og sveitarfélögum. Framfærendur fatlaðra og langveikra barna gátu sótt um eingreiðslu vegna aukinnar umönnunar. Í vor voru settar 386 milljónir í ýmsar félagslegar aðgerðir, svo sem Hjálparsíma 1717, unnið var með Móðurmáli, samtökum um tvítyngi, að fjarkennslu og heimanámsaðstoð og upplýsingar um Covid gerðar aðgengilegar á ýmsum tungumálum. Eftirspurn eftir þessari þjónustu reyndist mikil. Þá voru ótal margar aðgerðir sem snúa sérstaklega að vernd heimila, vinnumarkaðsmálum, tómstundastarfi og innflytjendum sem ég kemst ekki til að fara yfir, en það er ljóst að þegar allir leggjast á eitt finnast leiðir til að koma okkur í gegnum Covid.

kann að hafa að stoppa allt íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga, eins og við höfum gert. Við eigum að reyna með ráðum og dáð að koma því starfi í gang sem fyrst. Um leið Um leið þakka ég og hrósa stjórnvöldum og skólafólki, ekki síst, fyrir að halda skólastarfi gangandi. Það er ómetanlegt og afar mikilvægt framlag til lýðheilsu.

hnykkja á þeim aðgerðum sem miða að því að hlúa að geðheilbrigði. Þessi skilaboð eru mikilvæg, ekki síst á þessum tímum og minna okkur um leið á mikilvægi forvarnastarfs. Ég hef auðvitað ekki tíma hér, á þessum tveimur mínútum, til að fara yfir allar nýjar aðgerðir en allar eru þær góðar. Ég vil nefna heildarúttekt á umfangi og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi sem er algerlega tímabær til að ná utan um málaflokkinn og tryggja samhæfingu ólíkra málefnasviða og í framhaldinu gagnsæi útgjalda og samspil við aðra þætti samfélagsins. Aukinn stuðningur og fræðsla til foreldra og aukin áhersla á þennan þátt í skólakerfinu

og áttu þinginu að gefast tvær vikur til afgreiðslu þess stóra máls. Því lauk ekki í vor heldur var því frestað fram á stubbinn svokallaða og gáfust þá þrír, fjórir dagar til viðbótar til afgreiðslu málsins. Á vefmiðlinum Kjarninn hefur nú Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt skrifað mjög áhrifamikla grein fagmanns

til að benda þingheimi á alvarleika málsins og ekki síst benda stjórnvöldum á alvarleika málsins þegar ráðherrar leyfa sér að bjóða Alþingi upp á þessi vinnubrögð. Ég óttast að það þing sem við erum á núna í vetur, kosningavetur, verði þar engin undantekning. Með leyfi forseta, segir Borghildur: „Þess vegna er það þyngra en tárum tekur að lesa yfir og gera sér grein fyrir áherslum og ég leyfi mér að segja algjöru metnaðarleysi ríkisstjórnarinnar er kemur að uppbyggingasýn og íbúðarkaupum til handa borgurum þessa lands.“ Höfundur leyfir sér að segja að það frumvarp sem þarna var samþykkt vinni gegn og sé til höfuðs fagmennsku. Hún segir að við gerð frumvarpsins hafði verið leitað samráðs hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Samtökum iðnaðarins og byggingaraðilum ekki skipulagsfræðingum, ekki einu sinni Skipulagsstofnun, ekki arkitektum, ekki landslagsarkitektum. Nei, það var ekki leitað álits fagfólks í greininni. Þetta eru Þetta eru harkaleg skrif frá fagkonu í stéttinni, frá arkitekt. (Forseti hringir.) Ég vil líka benda þeim sem áhuga hafa á þessu máli að lesa umsögn Arkitektafélags Íslands við reglugerð ráðherra sem liggur núna á samráðsgátt.

er ákveðin viðvörun til okkar. Þótt við séum í frekar litlu ríki, teljum okkur vera stóra þjóð náttúrlega en að einhverju leyti lítið land, þá skiptir hver rödd máli og það skiptir máli hvernig við bregðumst við, hvaða skilaboð við sendum.

hvernig þeir einstaklingar og þau stjórnvöld umgangast eðlilegar lýðræðisreglur og mannréttindi ekki síst. Þá er brýnt og þýðingarmikið að íslensk stjórnvöld, hver sem þau eru hverju sinni, standi með lýðræðinu, stöndum með mannréttindum hvar sem er, hvenær sem er. Þess vegna finnst mér þýðingarmikið að þau skilaboð sem við Íslendingar sendum, hvort sem er vegna forsetakosninganna í Bandaríkjunum eða stjórnarhátta í þeim ríkjum sem ég nefndi (Forseti

Siðfræði lífs og dauða er titill bókar eftir Vilhjálm Árnason siðfræðing og fjallar um það þegar taka þarf erfiðar ákvarðanir í heilbrigðiskerfinu. Við búum nú við hörðustu sóttvarnaaðgerðir í lýðveldissögu Íslands, borgara- og mannréttindi, ferðafrelsi og atvinnufrelsi hafa verið og eru enn stórskert. Á opnum velferðarnefndarfundi í gærmorgun kom fram í máli Þórólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis að bóluefni við Covid er ekkert endilega á næsta leiti og eins er ekkert víst að það verði eins áhrifaríkt og vonir standa til. Á sama tíma stöndum við frammi fyrir þeirri staðreynd að þó nokkrar líkur eru á að það muni koma fleiri bylgjur. Veirufrítt samfélag er í besta falli tálsýn og efnahagshöggið með tilheyrandi atvinnuleysi hefur nú þegar skapað alvarlegt ástand. Eins er ljóst að það eru þeir sem minnst hafa á milli handanna sem koma til með að verða verst úti og þola mestar afleiðingar hertra aðgerða. Við stöndum í raun í auknum mæli frammi fyrir flóknum og risastórum spurningum sem tengjast siðfræði lífs og dauða. Það er mjög ánægjulegt að búið sé að bregðast hratt og örugglega við óskum þingmanna um að fá meiri umræður um Covid hér í þingsal með heilbrigðisráðherra en ég myndi líka vilja sjá svipaðan dagskrárlið með forsætisráðherra. Núna fer að aukast hitinn og vandamálin og viðfangsefnin hvað varðar Covid verða flóknari. Við þurfum að skoða málið enn þá heildrænna. Við þurfum að geta átt opið, einlægt og gegnsætt samtal um hliðaráhrif aðgerðanna á íslenskt samfélag. Við þurfum að fá að spyrja heimskulegra spurninga án þess að óttast ofsafengin viðbrögð og án ótta við þöggun. Það er gott og mikilvægt að vera bjartsýn og vongóð en við þurfum líka að vera raunsæ. Það er á ábyrgð stjórnvalda og hlutverk þeirra að setja fram langtímasviðsmyndir með viðbragðsáætlunum.

Forseti. Heimurinn á við mörg vandamál að stríða. Eitt þeirra eru öfgar og að því er virðist meiri öfgar en áður. Það er hins vegar ekki rétt. Maðurinn hefur oft látið leiða sig út í öfgar. Síðari heimsstyrjöldin ætti enn að vera minnisvarði um skaðsemi öfganna. Öfgar dagsins í dag eru nákvæmlega þær sömu og alltaf áður, knúnar áfram af ótta við hið ókunna, við það sem er öðruvísi; annar húðlitur, önnur kynhneigð, önnur trú eða aðrar skoðanir.

vegna þess að við viljum ekki skilja. Óttinn og skilningsleysið er skiljanlegt, það er mannlegt, eðlilegt. En hvað við gerum til að yfirstíga óttann getur hins vegar verið óskiljanlegt, ómannúðlegt og óeðlilegt.

Einhverjir höfðu falsað myndbandið með einfalt markmið í huga, að sá efa, að snúa út úr, að ljúga. Það er ekki fyrir hvern sem er að greiða úr öllum þeim lygaflækjum sem heimurinn leggur fyrir okkur á hverjum degi. Til þess eru fjölmiðlar

þótt ekki væri nema að brot af þessum fóstureyðingum ætti að flytjast á Landspítalann, hvernig staðan verði á þungsetnum spítalanum og kvennadeildinni. Ég velti líka fyrir mér kostnaðinum, virðulegur forseti: Hver á að greiða fyrir flug og gistingu? Hver greiðir fyrir viðtal, þjónustu og aðgerðirnar sem á eftir fylgir? Hver greiðir fyrir eftirfylgnina, sálfræðiaðstoðina og annað sem hér er í boði?

Er svona tillaga ekki atlaga að íslensku heilbrigðiskerfi?

Sveitarfélögin eru mikilvægar einingar í okkar samfélagi og hafa sannarlega tekið á sig hluta af þeim þunga sem kórónuveirufaraldurinn hefur lagt á herðar þjóðarinnar.

og skólarnir hafa verið mikilvægir í þessum faraldri. Sveitarfélögin eru nefnilega ekki bara stjórnsýslueiningar, þau eru ekki heldur fyrirtæki, þau eru samfélög. Það hefur líka komið í ljós hversu miklu máli stærri einingar sveitarfélaga skipta. Það skiptir miklu máli að þau geti unnið saman eða sameinast eftir atvikum þar sem það á við. Nægir þar að nefna nýlega sameiningu á Austurlandi. Þessar sameiningar og hinn aukni slagkraftur stærri eininganna mun líka skipta máli. En við þurfum að fylgjast með stöðu sveitarfélaganna og halda áfram að fylgjast með því hvernig þau koma út úr faraldrinum. Samtalið um tekjustofna sveitarfélaganna milli ríkis og sveitarfélaga þarf að halda áfram og það þarf að vera opið og gagnvirkt. Við verðum að líta á sveitarfélögin

en það á að taka til starfa í janúar 2022. Þannig að allt næsta ár og það sem eftir lifir af þessu munu hlaðast upp enn lengri biðlistar í liðskiptaaðgerðir.

Herra forseti. Ég ætla ekki að fara inn í umræðu sem á eftir að eiga sér stað hér síðar í dag, eins og síðasti ræðumaður, en ég vildi þó í tilefni af ummælum sem hér hafa fallið um heilbrigðismálin og sóttvarnaráðstafanir og annað þess háttar taka undir hugleiðingar sem hér komu fram áðan hjá hv. þm. Söru Elísu Þórðardóttur. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að vera meðvituð um það að við erum að grípa til mjög harðra sóttvarnaráðstafana þar sem eru

Við viðurkennum auðvitað að farsótt og alvarlegur inflúensufaraldur kallar á aðgerðir af hálfu hins opinbera. Það er eðlilegt og heimilt

Áður en ég lýk máli mínu ætla ég aðeins að víkja að ummælum hv. þm. Ólafs Þórs Gunnarssonar hér rétt áðan í sambandi við stöðu sveitarfélaga. Það er rétt, og ástæða til að taka undir það sem hv. þingmaður sagði, að ríki og sveitarfélög þurfa að sjálfsögðu að vinna saman að úrlausn þess vanda sem uppi er. Það skiptir máli að aðgerðir þessara tveggja stjórnsýslustiga séu samstilltar þegar kemur að viðbrögðum við Covid og við eigum að vinna saman að lausn mála. En við verðum líka að huga að því til frambúðar hvernig verkaskipting og tekjuskipting er milli þessara tveggja stiga (Forseti hringir.) því að það verður að vera þannig að

tækifæri að hittast þrátt fyrir að mega ekki hittast. Það var líka mjög ánægjulegt að fá staðfestingu á því að mikil innviðauppbygging er í gangi í mínu kjördæmi sem og í öðrum.

orðið verst úti í tekjusamdrætti vegna þeirrar efnahagskreppu sem við glímum við núna. Hjúkrunarrými voru mikið til umræðu og brýnt er að fá niðurstöðu starfshóps í þeim efnum, um rekstrarforsendur þeirra og mismunandi rekstrarform, ekki síst þeirra litlu sem eiga í vanda. Ánægjulegt var að heyra áhuga margra í mínu kjördæmi á miðhálendisþjóðgarði og að hann myndi skapa tækifæri og atvinnuuppbyggingu í framhaldinu.

Ég ætla hér að taka fyrir hluta af því sem tilheyrir heilbrigðismálum. Ég ætla nú að byrja á því að hrósa bæði stofnunum í mínu kjördæmi og starfsfólkinu og öðrum um allt land sem hafa staðið af sér afskaplega erfiða tíma. Mikilvægi hins opinbera heilbrigðiskerfis hefur svo sannarlega sýnt sig enda verið styrkt gríðarlega á kjörtímabili þessarar ríkisstjórnar, bæði heilsugæslan og sjúkrahúsin um tugi og hundruð milljarða. Nú hillir undir byggingu nýrrar legudeildar á Akureyri og þar er líka gert ráð fyrir tveimur nýjum heilsugæslustöðvum sem er löngu orðið tímabært. Heilbrigðisráðherra hefur líka ákveðið að tryggja Heilbrigðisstofnun Austurlands varanlegt fjármagn til að tryggja áframhaldandi þjónustu sérgreinalækna fyrir austan

þessarar ríkisstjórnar hafa líka verið stofnuð geðheilbrigðisteymi um allt land á heilsugæslustöðvunum. Við höfum verið með sérstakt fjármagn fyrir heilsueflandi móttökur og fjölgun sérnámslækna í heilsugæslu. Það er eitt af því sem skiptir miklu máli fyrir framtíðina.

Það er mjög óeðlilegt að svona stórt fyrirtæki, stór stofnun, sé í raun stjórnlaus, án stjórnar eins og venjulegar stofnanir eða þær stofnanir sem við viljum gjarnan að séu með einhvers konar yfirstjórn. Þessu þarf að kippa í lag hið fyrsta. Að lokum hvet

Herra forseti. Ég vil ræða hér fundarstjórn forseta vegna ræðu hv. þm. Ásmundar Friðrikssonar hér áðan sem snerist um þingmál mitt, þingsályktunartillögu um aðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofi. Ég geri athugasemdir við að þingmanninum hafi ekki verið leiðbeint um það að í þingsköpum er liður sem heitir að eiga orðastað við þingmann.

greinilegt er að þingmaðurinn þekkir ekki nægilega til þess að geta fært rök fyrir máli sínu sem er afvegaleiðing og snýst um að afbaka staðreyndir.

ef um slíkt var að ræða. Á þetta hefur áður reynt og forseti hefur áður bent þingmönnum á að það sé við hæfi, ef þeir ætla að víkja sérstaklega og beint að málefnum annars þingmanns, að hann sé þá varaður við og geti verið á mælendaskrá á eftir.

þetta hafi verið með vitund gert, með ráðum gert, vegna þess að ólíkt því sem kom fram í máli þingmannsins hér í störfum þingsins þá snýst þetta ekki um ást hans á stöðu heilbrigðiskerfisins. Þetta snýst um andstöðu hans við rétt kvenna til þungunarrofs. Sú afstaða er skjalfest í nefndaráliti hans þar sem hann lagðist gegn frumvarpi heilbrigðisráðherra, þar sem hann skjalfesti að afstaða hans er sú sama og afstaða pólskra stjórnvalda. Það er afstaða sem við í þessum sal þurfum að standa gegn, hvort sem hún birtist í Póllandi eða hjá þingmönnum Suðurnesja.

Manni blöskrar hvernig hann setur fram ósannindi. Það er ekki hægt að segja að þetta sé misskilningur í orðum hv. þingmanns. Hann er að reyna að afvegaleiða umræðuna, eingöngu vegna þess að hann var á móti

að Ísland vill vera fremst í flokki þegar kemur að því að verja og styðja réttindi kvenna víða um heim. Hér áðan nefndi ég hryggðarmyndina fyrir vestan haf. Við Íslendingar verðum að fara að gæta okkar á því að halda rödd okkar uppi hátt og skýrt þegar kemur að lýðræði og mannréttindum. Það er nákvæmlega það sem við erum að horfa upp á hér í dag að Sjálfstæðisflokkurinn, með Ásmund Friðriksson sem andstæðing réttinda kvenna til þungunarrofs, er að hasla sér völl í ríkari mæli í íslensku samfélagi. Gott og vel. (Forseti hringir.) En þá verður þeim líka mætt, þeim verður þá líka svarað

ákveðnu millibili á næstu vikum. Ég vil bara fagna þeirri málaleitan og því skipulagi. Covid-19 heimsfaraldurinn náði Íslandi í lok

Það er því augljóst að það er mjög langt í land að nægilega margir hafi smitast af veirunni til að það út af fyrir sig verði vörn í samfélaginu gegn Covid-19. Talið er að svokallað hjarðónæmi náist fyrst þegar 40–70% af íbúum landsins hafi mótefni gegn veirunni svo það er nánast óhugsandi að við náum þangað í framtíðinni nema með hjálp bóluefnis, sem er hin leiðin.

Björtustu vonir standa enn til að það geti gerst fljótlega upp úr áramótum en ég tel ráðlegt að við búum okkur undir það að liðið geti talsvert lengri tími áður en bóluefni verður okkur sú björg sem við öll vonumst til. Á meðan við bíðum eftir því er fátt annað í stöðunni en að beita sóttvarnaaðgerðum til að hamla útbreiðslu veirunnar, verja áhættuhópa eins vel og mögulegt er og varna því að heilbrigðiskerfið yfirfyllist með afleiðingum sem ekkert okkar myndi vilja sætta sig við.

Á þeim tíma sem faraldurinn hefur herjað á landsmenn hefur samstarf mitt við sóttvarnalækni, landlækni og aðra sérfræðinga verið mjög mikið og gott. Ég hef ekki séð ástæðu til annars en að fylgja ráðum sóttvarnalæknis í einu og öllu og ríkisstjórnin hefur staðið einhuga að þeirri nálgun. Það þýðir þó ekki að ráðum sé fylgt án nauðsynlegrar gagnrýni og umræðu. Við höfum tekið tillit til ýmissa annarra sjónarmiða en sóttvarna en slík mál hafa alltaf verið leyst með þéttu samráði og oft með mörgum símtölum á dag. Eins og ég sagði í upphafi hefur faraldurinn því miður dregist á langinn og við getum ekki sagt að við sjáum fyrir endann á honum enn. Þótt stuðningur hafi verið mikill við aðgerðir yfirvalda hingað til við að hefta útbreiðslu veirunnar er farið að gæta þreytu hjá sífellt fleirum og raddir heyrast sem draga nauðsyn aðgerðanna í efa. Það er ekki óeðlilegt í lýðræðissamfélagi og er þróun sem við sjáum alls staðar í löndunum í kringum okkur. Í slíkri stöðu er opin umræða mikilvægust sem og fyrirsjáanleiki aðgerða, sem ítrekað hefur verið kallað eftir, og ég deili þeirri sýn að fyrirsjáanleiki eigi að vera eins mikill og veiran gefur okkur okkur færi á, og að gagnsæið sé þannig að almenningur í landinu skilji af hverju ákvarðanir eru teknar. Þar getum við alveg örugglega gert enn betur en við gerum núna þó að við höfum allan tímann lagt mjög mikla áherslu á upplýsingagjöf og umræðu. Nú er unnið að því innan ríkisstjórnarinnar og hjá sóttvarnayfirvöldum að auka þetta tvennt og marka stefnu til eins langs tíma og við getum, sem auðveldar okkur að þræða þennan að þræða þennan gullna meðalveg; að halda faraldrinum í skefjum en gæta á sama tíma meðalhófs í takmörkunum og að þær valdi ekki meira tjóni fyrir íslenskt samfélag en þeim er ætlað að koma í veg fyrir.

Ekkert mál er stærra sem stendur en heimsfaraldurinn. Umræðan í dag er þess vegna ekki bara gagnleg heldur nauðsynleg. Stærstu verkefnin sem við okkur blasa eru þrjú; að verja heilbrigði þjóðarinnar; verja heilbrigðiskerfið, við erum að horfa á dýpstu kreppu í 100 ár; og þriðja verkefnið lýtur að líðan þjóðar, afleiðingum til skemmri tíma og um leið lengri. Öll eru þessi verkefni stór og aðgerðir til að verja þessa hagsmuni verða að ganga hönd í hönd. Hvers vegna báðum við um þessa umræðu? Í ástandi sem þessu er það ekki bara réttur þingsins að eiga samtal við ráðherra hér inni í þingsal, um forsendur og um sviðsmyndir, heldur er það skylda þingsins. Það er skylda þingsins að rækja eftirlitshlutverk gagnvart stjórnvöldum. Felst í því einhver afstaða okkar til tiltekinna sóttvarnaaðgerða, að við teljum þær of harðar eða of mildar? Samtalið snýst ekki um það heldur um upplýsingagjöf og um forsendur að baki ákvörðunum. Skoðanir eru skiptar innan þings eins og annars staðar, enda erum við ekki öll bara í því hlutverki að vera almannavarnir á þessu stigi málsins, við erum jú öll að verða sóttvarnafræðingar, lengra gengin í þeim fræðum. Umræðan hefur mikið snúist um samspil sóttvarnalæknis annars vegar og heilbrigðisráðherra hins vegar. Lagaleg og pólitísk álitaefni eru hins vegar fleiri og fleiri en sóttvarnalögin, fleiri en um heimildir og valdmörk þar. Önnur grundvallarspurning lýtur að samspili þings og ráðherra og það er ástæða þess að Viðreisn lagði fram þessa ósk. Forsenda þess að við getum sinnt skyldu okkar um eftirlitið og um samtalið er upplýsingagjöfin. Ég ætla ekki að standa hér og segja að ekkert samtal og engin umræða hafi átt sér stað en þunginn hefur verið í umræðu um efnahagsaðgerðirnar. Kraftmiklum sóttvarnaaðgerðum verða að fylgja kraftmiklar efnahagsaðgerðir. Þær verða að vera jafnar að þunga og kynntar til leiks samhliða. Þegar biðin eftir efnahagsaðgerðum verður löng, eins og verið hefur,

Ég vil enn þakka fyrir frumkvæðið að því að þessi umræða fari hér fram. Ég hef komið á fund velferðarnefndar a.m.k. tvisvar ef ekki þrisvar á þeim tíma sem liðið hefur frá því að faraldurinn nam hér land og er alltaf tilbúin til þess að koma á fund Alþingis um þessi mál. Ég er sammála öllum þeim athugasemdum og brýningum sem fram koma í máli hv. þingmanns, um mikilvægi þess að við gleymum ekki því mikilvæga og merkilega hlutverki þingsalarins að við erum líka málstofa. Við erum ekki bara vettvangur löggjafar og stefnumótunar, heldur líka vettvangur umræðu án þess að við séum að hugsa um umræðuna sem leið að einhverri tiltekinni niðurstöðu um eitt tiltekið, afmarkað þingmál. Við eigum að nota þingsalinn meira sem þá málstofu af því að það er flagg í sterku lýðræðisríki að gera það. Þannig að ég vil enn og aftur lýsa ánægju með þetta frumkvæði. Það er rétt að aðhalds- og eftirlitshlutverk þingsins felst ekki síður í því að óska eftir að mál séu sett á dagskrá og þau séu rædd.

og almenningur setur sífellt fleiri spurningarmerki við aðgerðir. Það er eðlilegt og við eigum að taka því fagnandi. En við eigum að byggja á okkar sterku lýðræðishefð sem snýst um það að við séum óhrædd við að taka umræðuna og ræða málin, en um leið að við séum sammála um það, þegar niðurstaða liggur fyrir, að við snúum bökum saman í

Ég hef alltaf talað fyrir því að við eigum að gera það eins hratt og við getum. Ég vil nefna eitt atriði í tengslum við þessa umræðu varðandi gagnsæið af því að það er einn þáttur sem ég held að við getum sinnt enn betur. Við höfum alltaf talað um að mikilvægt sé að ráðstafanir byggist á upplýsingum og við getum talað um að við höfum mjög öfluga smitrakningu á Íslandi, við rekjum hvert einasta smit. En það er til umhugsunar að við þyrftum að hafa upplýsingar um smitrakningu og hvar dreifing smitsins er mest meira inni í umræðunni við almenning og fjölmiðla.

Það hefur vantað mikið upp á, að mínu mati, að Alþingi sé, með þeim hætti sem er nauðsynlegt, hluti af umræðunni um sóttvarnir. Staðan er sú núna að rúmlega 1,2 milljónir manna hafa látist með Covid-vírusinn í sér á heimsvísu fram til dagsins í dag, sem er svipaður fjöldi og lætur lífið árlega í umferðarslysum á heimsvísu þannig að alvarleiki málsins er öllum ljós. Sóttvarnaaðgerðir setja samfélög víða á stig sem helst verður líkt við stöðu mála á stríðstímum. Ég vil við þessa umræðu gagnrýna annars vegar það hversu lítið Alþingi hefur komið að umræðu um sjónarmið að baki ákvörðunum sem liggja og hins vegar að aðgerðum og í raun ákvörðunum hefur í miklum mæli verið útvistað til svokallaðs þríeykis, án þess að ég vilji neinu halla á þá ágætu vinnu sem þau hafa unnið enda er hlutverk þeirra að gera tillögur og meta aðgerðir út frá sóttvarnasjónarmiðum einum saman.

og þessa umræðu verðum við að taka inn í salinn. Mig langar við þetta tækifæri að spyrja hæstv. ráðherra: Hefur verið lagt sérstakt mat á hvaða áhrif frestun aðgerða